Možemo započeti s radom poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici. Pozdravljam predsjednika Vlade, ministra financija i zamjenika ministra financija. Danas na dnevnom redu je - Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu; 1.2. Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu Hrvatske vode B) Hrvatske ceste C) Centar za restrukturiranje i prodaju D) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost E) Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka F) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 1.3. Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu (konsolidirano; 1.4. Obrazloženje Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu Vidim ruku u zraku. Poštovani zastupnik Ivan Šuker.